dame i gospodo poslanici, poštovani ministre, danas je na dnevnom redu zakon o izmeni Zakona o ličnoj karti i Zakon o akcizama.Ja bih se osvrnuo na kratko, kada je u pitanju Zakon o ličnoj karti, kako je to definisano novim Predlogom zakona, moje viđenje jeste da će to olakšati i omogućiti građanima Republike Srbije da mnogo brže i mnogo lakše, na jednostavniji način dolaze do tako važnog dokumenta, kao što je lična karta i jednostavno će se izbeći birokratski odnos prema građanima Srbije, a tom ličnom kartom će se obuhvatiti još i podaci koji nisu bili do sada čipovani, kao što je mesto boravka. Lakše će se završavati mnogi poslovi iz mnogih oblasti, jer jednostavno u samoj ličnoj karti će biti sadržani svi potrebni podaci koji su potrebni za legitimisanje i utvrđivanje svih relevantnih podataka za jedno lice koje poseduje takav dokument.Kada je u pitanju akciza koja treba da se menja, jednostavno radi se o sledećem, da je to prosto usaglašavanje sa Evropskom zajednicom, obzirom da se tamo akcizni proizvodi oporezuju prema snazi, tj. količini alkohola sadržanog u u alkoholnim pićima.Kada je reč o pićima koja u sebi sadrže manje od 15% alkohola, tu se neće menjati ništa, kao što je pivo i tome slični proizvodi, a proizvode koji imaju više od 15% sadržaja alkohola u sebi biće obračunata akciza po hektolitru. To je jedan moderniji način i bolji način da se obuhvati. Proizvođači nisu zainteresovani da kriju taj porez, jer se vrlo lako utvrđuje vrlo lako utvrđuje količina koju su proizveli, tako da se lako može doći do podataka koliko je trebala država da ubere akcize po tom osnovu.Na kraju krajeva, to je jedan od jedan od najlakših ubiranja poreza, prosto nevidljiv, ali kupci ga jednostavno ne vide, vide ga samo proizvođači koji se bave time.Ja sam hteo malo da se osvrnem na druge stvari, da vidimo kako to izgleda kada se opozicija stavlja u jednu jednu poziciju da kritikuje sve živo što postoji u ovoj zemlji, pa sam hteo malo i na te stvari da se osvrnem.U zadnje vreme čujemo da

za razliku od onoga što su radili, što rade žuti, što su radili i što rade, podsetio bih samo građane i često treba podsećati građane, jer mi smo skloni da zaboravimo, često puta ono što je važno.Podsetimo se samo kako je gospodin Vuksanović prošao, samo što je hteo i imao nameru da se kandiduje, da bude protiv kandidat tadašnjeg predsednika žutog preduzeća, maltene proteran je kroz odžak, kako ja to kažem. Setimo se gospodina Mićunovića, oteli su mu stranku i to nije nedemokratski čin, a to je bio jedan doajen na političkoj sceni Srbije. Kako je prošao Borko Stefanović, kako je prošao Vuk Jeremić, kako je prošao Šutanovac, da li je to nepoznato i da li su građani zaboravili, pa se otuda brinu i sekiraju kako to SNS radi.Podsetio bi ko je i u čije vreme vršenja vlasti je izdao najbolje srpske sinove, koji su u tom vremenu postojali i ja ću nabrojati Miloševića, Šainovića, Karadžića, Krajišnika, Biljanu, Mladića, Pavkovića, Lazarevića. Ko je to uradio? Da li je i to za vreme vlasti Aleksandra Vučića ili je to za vreme žutih i za vreme DOS-ove vlasti?Nikada u istoriji se nije desilo da je bilo koja zemlja isporučila svoje svoje rukovodstvo državno, a ovde je praktično i rukovodstvo i političko i vojno rukovodstvo izdato i ja bih rekao slobodno, prodato, jer informacije teško teško mogu da se sakriju od takvih stvari.Ko je posle 2000. godine otpustio preko 2000 oficira od majora potpukovnika i pukovnika, da to nije možda urađeno za vreme vlasti Aleksandra Vučića ili su to radili žuti? Ko je pretopio preko 1000 teškog naoružanja, tenkova, topova, haubica, a da ne kažem da je tu nekoliko hiljada lakog naoružanja otišlo. Za vreme čije vlasti je to rađeno i ko je doneo odluku da se navodno navodno privremeno obustavi služenje vojnog roka? U koje svrhe je to doneto? Da li je to u svrhe da se bezbednost i vojska Srbije jača ili je to bio neki drugi cilj?Stalno u zadnje vreme slušamo kako će Aleksandar Vučić da izda Kosovo, iako čovek svima poručuje da se to neće deseti

li se Crna Gora izdvojila iz zajednice sa Srbijom za vreme vlasti Aleksandra Vučića ili se to desilo 2006. godine, kada su žuti bili kada su žuti bili na čelu ove države? Ko je završio izgradnju tri autoputa, Koridor 10, Koridor 11 i autoput Miloš Veliki koji je završen do Čačka? Zar smo zaboravili da je to za vreme vršenja vlasti Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije?Ko je i za čije vreme vršenja vlasti je izgradio dve kovid bolnice i treća je u postupku izgradnje?

je i za čije vreme vlasti se grade dva postrojenja koja će koštati preko 100 miliona evra da se proizvode vakcine, kao što je Sputnjik i Sinofarm kineski?

u red takvih proizvođača.Ko je i za vreme čije vlasti renovirao ogroman broj škola u državi Srbiji?Kome se predsednik Češke Zeman izvinio za neosnovano i neopravdano bombardovanje, tj. zločin koji je učinjen srpskom narodu? Znamo odlično šta je žuta vlast radila u tom periodu, išla po svetu i svima živima se izvinjavala zbog toga što smo mi bombardovani, pa je li to isti status ili ili je ovo što radi naš predsednik Srbije vidljivo svima?Na samom kraju, poručujemo opoziciji da ne brinu što naš predsednik države, navodno, koristi staljinističke metode u obračunu sa svojim neistomišljenicima u svojoj stranci, a takvih postupaka i ponašanja nema, i mi ćemo uvek biti uz predsednika države, mi ga volimo, poštujemo i podržavamo sve dok Srbija napreduje ovako kako to danas izgleda.

Zahvaljujem se, dr Orliću.Uvaženi ministre gospodine Mali, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić, dolazim iz Svrljiga, to je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša, a to je najlepši grad u Srbiji. Inače sam izabran sa liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ i predstavljam Ujedinjenu seljačku stanku u Skupštini Srbije.Glasaću za predloge ovih zakona, s tim što ću reći određene stvari koje se tiču nas koji živimo na jugoistoku Srbije. Konkretno, svi smo svedoci kako u prethodnom periodu se dosta izdvaja za razvoj voćarstva, za razvoj onoga što je vrlo bitno za našu Srbiju, za jugoistok Srbije. Veliki broj

ulaže se u šljivarstvo, gde se jedan deo tog proizvoda koristi za dalju preradu, jedan deo ide za proizvodnju rakije. Inače, mi smo prepoznatljivi ovde u Srbiji sa dobrom šljivovicom. Šljivovica je nešto što je zaštićeno, i to je odlično. Do sada, pa i nadalje, sigurno će taj naš proizvod biti veoma aktuelan. Imaće mogućnost da ide i van granica naše zemlje Srbije i ja ću na tome uvek raditi, zato što je promocija i razvoj voćarstva vrlo bitno za sve nas, jer je to deo poljoprivredne proizvodnje i od toga mnogo ljudi živi.Ovim živi.Ovim sada Zakonom o akcizama dajemo mogućnost, normalno, mi želimo da idemo prema Evropskoj uniji, to podržavam, jer Evropska unija jeste mesto gde se mnogo više izdvaja vezano za poljoprivredu, za subvencije u poljoprivredi, za razvoj poljoprivrede, ali s druge strane,

zato što je to neophodno da bismo zaštitili našeg proizvođača, tog našeg seljaka, voćara, vinogradara, ovčara i govedara. To su sve naši ljudi i moramo uvek biti uz njih.Imamo mogućnost to da uradimo,

za neke stvari iznađemo mogućnost da se ti naši proizvodi, odnosno ta naša domaća rakija, da se obezbedi za nju mogućnost, jer će sada imati ista, možda će biti čak i jeftiniji taj proizvod, viski, koji je sada dosta skup zato što se tu stavljaju te akcize koje štite naš domaći proizvod. Uvek sam bio za to, iako ne konzumiram alkohol, mislim da moramo obezbediti sigurnost za te naše proizvođače tih alkoholnih pića, jer je domaća rakija šljivovica za nas veoma bitna.Još

16 godina pa i više, do sada je bilo potrebno oba roditelja da potpišu da mogu da dobiju ličnu kartu, a sada to više neće biti potrebno. S druge strane, dobro je da to sve bude lakše, da se lakše može promeniti, da sutra kada neko izgubi ličnu kartu da to ne objavljuje i da to bude za njega jeftinije.Još jednom, hvala vam unapred, uvaženi ministre, što svi mi moramo da razmišljamo za našu poljoprivredu, jugoistok Srbije i moramo gledati i ići napred, normalno, uz podršku Evropske unije, jer bez nje će nam biti mnogo teže. Ja ću glasati za predlog ovih zakona. Hvala još jednom. Izvolite. **Slavenko Unković** Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, pre svega želim da uputim punu podršku predsedniku Jedinstvene Srbije gospodinu Draganu Markoviću Palmi i pravosudnim institucijama naše zemlje u nameri da se lažne optužbe za koje je zainteresovana šira javnost dobiju svoj epilog, naravno, na sudu.Dragan Marković Palma je čovek koji ima ličnu kartu, a to su njegova dela, rad u interesu građana Srbije, investicije, Jagodina – grad budućnosti itd. i to narod Srbije zna.

zna.Danas su pred nama izmene i dopune Zakona o ličnoj karti, koje uređuju prava, obaveze i procedure vezane za ličnu kartu, kao javnu ispravu kojom građani dokazuju svoj identitet. Glavni razlozi za izmenu postojećeg zakona su uočeni nedostaci u važećem zakonu, kao i obaveze koje proizilaze iz projekta Vlade Srbije „Stop birokratiji“.

na osnovu čega lična karta postaje kvalifikovano sredstvo za identifikaciju na daljinu i šemu elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti. Cilj je usklađivanje sa propisima o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. NALED preporučuje da se uvede obaveza da se lične karte izdaju samo sa čipom, kako bi se dalje unapređivao razvoj elektronske uprave u Srbiji. Time bi se ubrzale, pojednostavile i pojeftinile procedure u upravama u kojima učestvuju građani. Po mišljenju NALED-a, lične karte bez čipa onemogućavaju izdavanje kvalifikovanog elektronskog potpisa, koji je inače besplatan za sve građane i on je digitalna zamena za svojeručni potpis.Izmene potpis.Izmene zakona predviđaju i smanjenje administrativnog tereta za građane. Lična karta koja je proglašena nevažećom do sada se oglašavala nevažećom u „Službenom glasniku“ o trošku građana. Predloženim izmenama zakona predviđeno je da u slučaju gubitka lične karte građanin neće morati da je oglašava nevažećom u „Službenom glasniku“, nego će nadležni organ, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, nakon donošenja rešenja o proglašenju lične karte nevažećom, oglasiti nevažećom na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva.Izmene predviđaju da u slučaju kada MUP donese rešenje o zabrani korišćenja lične karte kao putne isprave navedena zabrana će važiti dok su ispunjeni uslovi za oduzimanje putne isprave. Predložene izmene zakona će omogućiti da se maloletnom licu starijem od 16 godina lična karta izda uz saglasnost samo jednog roditelja, bez obzira da li drugi roditelj vrši roditeljsko pravo, odnosno saglasnost drugog roditelja nije potrebna.U izveštaju Evropske komisije za 2020. godinu konstatuje se stalni napredak u oblasti informatičkog društva i elektronske komunikacije, i u ovoj oblasti smo daleko napredovali. Potvrda toga je naš sistem elektronske komunikacije, kada je u pitanju vakcinacija našeg stanovništva. Sistem je besprekorno funkcionisao u poslednjih šest-sedam meseci i značajno pomogao da danas budemo na ovom nivou imunizacije stanovništva.Kada Zakon o akcizama, razlog menjanja akcizne politike o alkoholnim pićima je usklađivanje sa direktivama Evropske unije. U izveštaju Evropske komisije preporučuje se da Poglavlje 16 može biti otvoreno za pregovore tek kada Srbija revidira svoje zakonodavstvo o oporezivanju akcizama alkoholnih pića. Izmenama zakona ujednačava se iznos akcize za sva jaka alkoholna pića u odnosu na procenat alkohola koji sadrže, a ne u odnosu na sirovine od kojih su nastala. Akcize na određena pića biće veće što je procenat čistog alkohola u njima veći, pa za visinu akciza neće biti bitno da li je piće napravljeno od voća, što je slučaj sa rakijama, ili od žitarica, koje su osnova za proizvodnju viskija.Predložene zakonske izmene će najverovatnije uticati na povećanje maloprodajnih cena nekih akcioznih proizvoda kao i uvećanje poreskih obaveza, a sa druge strane privredi i proizvođačima će da se stvara okvir za potencijalno umanjenje troškova.Iz svega navedenog poslanička grupa Jedinstvena Srbija će u danu za glasanje podržati ova dva veoma bitna zakona. Zahvaljujem.

kao što su kolege pre mene rekle danas je pred nama zakon o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti koji se neposredno odnosi na najveći broj naših građana, imajući u vidu da je lična karta, javna isprava koju po zakonu mora da poseduje svaki naš državljanin stariji od 16 godina čime dokazuje i potvrđuje svoj identitet.U skladu sa reformskih procesima koju naša državna uprava sprovodi i gde imamo orijentisanost koja je u fokusu na usluga ka građanima koji će biti izuzetnog kvaliteta ili upravo ove izmene iz zakona o ličnoj karti govore da je MUP usredsređeno i usmereno ka tome da se što brže i bolje prilagođava eri digitalizacije, ali i da postaje jedan moderan i i operativan servis građana.Zbog toga ova tačka dnevnog reda jeste i prilika da danas govorimo o onom delokrugu upravnih poslova koji se odnosi na veliki broj složenih administrativnih poslova, a koje naši građani apliciraju MUP. Reč je o,

ali i da bi se ubrzala i pojednostavila komunikacija između ovog državnog organa i naših građana.Imali smo priliku da o ovom Predlogu zakona razgovaramo i na Odboru za odbranu

Tu pre svega mislim na novinu koja vredi u ovom Visokom domu pomenuti a to je da sada MUP jeste zapravo prvi državni organ kojim mogu sve, apsolutno sve usluge koje pruža da se plate elektronskim putem. Ova usluga se zove – usluga plati, a na osnovu nje kreiranjem jedinstvene uplatnice mi zapravo nemamo više uplatnica, već samo jednu i samim tim plaćamo i manje provizije.O visokom stepenu elektronskog poslovanja unutar upravnih poslova ovog ministarstva govori i servis pomoću kojeg je moguće elektronski zakazivati i termine kao što su termini za izdavanje odnosno dobijanje ličnih dokumenata, zatim produžetak vozačke dozvole, ne moramo više da odlazimo na šaltere, ali takođe možemo i da registrujemo motorno vozilo a da ne idemo do policijske stanice.Sve ove usluge koje MUP pruža jesu usluge koje su znatno unapređene u prethodnom periodu i samim tim štede i novac i vreme naših građana, a to jeste suština digitalizacije, odnosno da smanjujemo administrativne troškove, a samim tim štedimo i vreme.Ovakvi vreme.Ovakvi servisi doprinose da naši građani brže, jednostavnije i bolje ostvaruju svoja prava i kao što sam govorila u izlaganju o elektronskom dokumentu, digitalizacija jeste nešto što je postao proces koji obuhvata sve segmente našeg društva, ne postoji nijedna oblast ili delatnost našeg života kojoj digitalne tehnologije više nisu neophodne.Državna uprava samim tim jeste deo izvršne vlasti koji je najbliži našim građanima, odnosno kroz širok spektar javnih usluga koje pruža našim građanima, ostvaruje sa njima i najneposredniju komunikaciju i zbog toga jeste važno da je stalno unapređujemo i modernizujemo kako bi je građani zaista doživljavali kao svoj

2018. do 2023. godine, zbog toga smatram da je posebno važno ulaganje upravo u ovaj deo aktivnosti MUP, odnosno u službe koje obavljaju veliki broj adminstrativnih, upravnih, odnosno usluženih poslova za naše građane. Modernizacijom ovog informacionog sistema mi ćemo zapravo stvoriti još kvalitetnije pružanje usluga našim građanima i takođe ubrzaće se komunikacija koju MUP ima prema naših građanima, time će se unaprediti i interna komunikacija ovog državnog organa sa drugim državnim organima, ali takođe ubrzaće se, odnosno poboljšaće se samim tim eksterna komunikacija ovog ministarstva prema našim građanima, što će doprineti da imamo zadovoljnije građane u smislu koji će ostvariti mnogo brže i bolje sva svoja prava.Praktične benefite za naše građane ima i svaka od navedenih predmetnih izmena i dopuna ovog zakona o kome danas govorimo, tu pre svega mislim na izmenu, a koja se odnosi na smanjenje administrativnih troškova u slučaju gubitka lične karte, jer naši građani više neće morati da neće morati da objavljuju ne važećom ličnu kartu u „Službenom glasniku Republike Srbije “ i da za to plaćaju određenu proviziju, već će biti dovoljno da samo se lična karta objavi

pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja, a ovim izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti upravo se postiže usklađivanje delovanja MUP sa Zakonom o elektronskom dokumentu i to u segmentu na osnovu koga lična karta predstavlja kvalifikovano sredstvo za elektronski potpis i identifikaciju na daljinu. Ovo je posebno značajno jer najveći broj naših građana preko 70% ima ličnu kartu sa čipom i na osnovu toga će moći da koristi ličnu kartu upravo upravo u velikom delu elektronskog poslovanja, ali samim tim i u ostvarivanju svojih prava i obaveza prilikom bilo kog drugog pravnog prometa.Takođe izmena koja je izuzetno važna, jeste da će uz ove izmene i dopune maloletnim licima starijim od 16 godina moći da se izda lična karta uz saglasnost samo jednog roditelja, bez obzira da li drugi roditelj vrši roditeljsko pravo. Smatram ovu izmenu izuzetno važnom i da ona odražava realnu potrebu naših građana i realnost današnjeg vremena u kome živimo, ukoliko posebno uzmemo u obzir da vrlo često se dešava da jedna od roditelja radi u inostranstvu, ali takođe i da je nažalost sve više dece razvedenih roditelja. Upravo ovakvim izmenama omogućujemo da izbegnemo neke neprijatne situacije do kojih može da dođe, ali da omogućimo da svoja prava ostvare što brže.Ono što svakako zavređuje pažnju, a treba da se pomene, jeste da MUP upotrebi za najboljim rešenjima stalno prilagođava svoje radno vreme stvarnim potrebama građana i realnim uslovima, o čemu govori i činjenica da je ovih dana u svim, skoro svim policijskim stanicama i upravama produženo radno vreme za vreme vikenda, a tome govori i da je povećano interesovanje naših građana za izdavanje, odnosno dobijanje ličnih putnih

i naših građana, i privrede, i takođe da predstavljaju jednu dodatno podizanje lestvice u smislu bolje funkcionalnosti i efikasnosti usluga MUP. Zahvaljujem. Hvala.Reč ima Vesna Nedović. lična karta je javna isprava o kojem građani Srbije dokazuju identitet i kao dokaz u drugim činjenicama koje se u njoj nalaze.Pravo na ličnu kartu ima svaki građanin Republike Srbije stariji od 16 godina i njihova je dužnost da je imaju. Izmene i dopune Zakona o ličnoj karti donosi se zbog uobičajenih nedostataka i zbog zaključka Vlade koji je usvojen plan prioritetnih aktivnosti i za smanjenje administrativni teret u Republici Srbiji s projekta „Stop

Rešenja o proglašavanju lične karte nevažeće.Sem ove izmene predviđa se dopuna podataka sadržanih u obrascu lične karte dodaje se podatak o adresi prijavljenog prebivališta, predviđa se i upisivanje u mikrokontroler tj. čip, sertifikat za elektronsku identifikaciju na osnovu čega lična karta predstavlja kvalifikaciono sredstvo za identifikaciju na daljinu i šemu, elektronski identifikacije srednjeg nivoa izmena predviđa upisivanje kvalifikacionog sertifikata za elektronski potpis na lični zahtev i odgovarajućih podataka za formiranje tog sertifikata.Još jedna važna izmena i brisanje dela odredbe koja se odnosi na podnošenje izdavanje lične karte maloletnog lica starijeg od 16 godina. Maloletnom licu starijem od 16 godina, lična karta se izdaje uz saglasnost samo jednog roditelja bez obzira da li drugi roditelj vrši roditeljsko pravo. Lice koje zbog svoje nacionalne pripadnosti, veroispovesti ili rodnih običaja, nosi kapu ili maramu, kao sastavni deo nošnje ili odeće, može biti fotografisano sa kapom i maramom, u skladu sa propisom o načinu uzimanja biometrijskih podataka.Lična karta može biti putna isprava, ukoliko je to određeno međunarodnim ugovorom i ličnom kartom možemo ulaziti u Republiku Srpsku i Crnu Goru.Sistem – plati, eliminiše sve potrebe donošenja overe, uplatnice kao dokaz da je plaćena odgovarajuća taksa ili neka druga nadoknada. Sistemom www. plati e-uprava gov. rs omogućava se kreiranje jedinstvenog platnog naloga za bilo koju uslugu, gde se traži broj odobrenja i samim tim pojednostavljanje procedura, kao i ušteda vremena građana Srbije.I da se ne zaboravi, 9. aprila 1999. godine, na Veliki petak, počela je bitka na Košarama, vodila se između srpske vojske, tada pod nazivom Vojske Jugoslavije, sa jedne strane i trostruko najmoćnijih snaga NATO regularne vojske Albanije i terorista OVK-a sa druge strane.Cilj je napada NATO je bio da porazi jedinice Vojske Jugoslavije, na pograničnom prelazu Košare, izvrše kopnenu invaziju na KiM. Plan je bio da zauzmu Đakovicu, preseku linije naše vojske između Đakovice i Prizrena, a potom i celu Metohiju, omogućivši NATO avijaciji da ih bombarduje.Pošto NATO nije imao uspeha u uništavanju kopnenih jedinica naše vojske, na Veliki petak, 9. aprila 1999. godine, u tri sata noću počela je masovna artiljerijska vatra sa albanske strane. Tokom tog napada, negde oko 1.500 pripadnika OVK neprimećeno je prišlo granici, na prvoj liniji je bilo oko 200 pripadnika naše vojske.Krvava bitka, tajala je celog dana i nastavila se u toku noći. Sledećeg dana, stiglo je pojačanje za naše vojnike, u ljudstvu, i artiljerijskom oružju.Dolazili su očevi kao dobrovoljci, da se bore sa svojim sinovima i bili su rešeni da poginu, ne dajući ni pedalj srpske zemlje.Frontovska bitka na liniji oko dužine 15 kilometara, branili su gotovo dva meseca, uz svakodnevne pokušaje neprijateljskih snaga na proboj.Najjači naboj, u prvim danima, desili su se 12. aprila i 6. maja, kada je kopnenom napadu prethodilo više od 10 sati neprekidnog bombardovanja NATO avijacije, pakao Košare.Do

50 redovnih vojnika, 13 rezervista, 24 dobrovoljca.Najveći deo poginulih činili su mladići od 18 do 20 godina. Tela nekolicine vojnika nikada nisu dopremljena.U današnjoj političkoj borbi, ne koriste se napadi političkih protivnika, novi metod, oružje je mnogo opasnije od napada, a to je ismevanje.Dobro obučeni snimatelji, tekstopisci nekih humorističkih emisija, skreću pažnju sa teme događaja na neki tik, nagli pokret, grešku u izgovoru, kao materijal za ismevanje i pretvarajući sve to u koreografiju.Običan čovek ne sme da pohvali rad, trud Vlade i predsednika Aleksandra Vučića, jer on postaje glup, neobrazovan, krezub, nalazi mu se neukus u oblačenju i sve što može biti materijal za moguće ismevanje, a sve one priznate građane koji žele da pohvale i ukažu priznanje, kao saradnike vlasti i državne bezbednosti.Oni žele da nas predstave kao najgore, a mi da i dalje klimamo glavom nad genocide, gde smo i sami bili žrtve, ko u vreme kada su Srbijom vladali Boris Tadić i Dragan Đilas.Mi ne smemo da se sećamo svojih stradanja, ne smemo da pominjemo žrtve, ne smemo da gradimo, ne smemo da radimo, a pre svega, ne smemo da budemo najbolji.Nešto što nikada neće moći i neće smeti da nam zabrane, to je da volimo Srbiju.Na kraju, želim da pohvalim organizaciju Doma zdravlja Zemun i gradske opštine Zemun, opština u kontinuitetu pruža podršku zdravstvenom sistemu. Naš zajednički cilj je dostizanje kolektivnog imuniteta. Autobus za vakcinaciju, po drugi put je organizovan 22. maja, postavljen je na Zemunskom keju, građanima Zemuna je omogućeno da u vremenu od 10 do 17 časova, bez prijavljivanja prime Sinofarm ili Fajzer vakcinu, pa kao i prethodne subote, građani pokazuju veliko interesovanje.Upućeno je preko 15.000 poziva privrednicima, da im ponudimo mogućnost vakcinisanja zaposlenih, upućeni su pozivi obrazovnim institucijama i već smo organizovali vakcinacije u školi „Ilija Birčanin“, u preduzeću INSA i zaposlenih u fabrici „Galenika“.U subotu nastavljamo akciju, 29. maja, autobus za vakcinu biće postavljen na Zemunskom keju, kod letnje pozornice. U Batajnici, u Zemun parku.Apelujem i pozivam na vakcinaciju, a posebno pozivam mlade od 16 do 30 godina, jer samo tako možemo da pobedimo ovu pandemiju i steknemo kolektivni imunitet.U danu za glasanje podržaću Predlog zakona, kao i moja poslanička grupa, Aleksandar Vučić – Za našu decu.Zahvaljujem.

istorijski posmatrano, akcize se javljaju kao najstariji oblik potrošnog poreza. Sa njihovim uvođenjem je prvi put primenjena ideja o oporezivanju potrošnje.Akcize se vrlo lako i efikasno ubiraju. Sistem obračuna i naplate je vrlo jednostavan, a poreska evazija kod akciza je jako mala.U toku razvoja propisa koji su regulisali ovaj poreski oblik svih ovih godina, težilo se ka harmonizaciji sa propisima EU, eliminisanju sive ekonomije i obezbeđivanju izvršnih prihoda za budžet Republike Srbije.Prema zakonu, obveznik akciza je proizvođač ili uvoznik akciznih proizvoda. Proizvođač akciznih proizvoda je lice koje u proizvodnom pogonu pravi, obrađuje, prerađuje proizvode na koje se plaća akciza, a uvoznik akciznih proizvoda je lice koje u svoje ime i za svoj račun, odnosno lice za čiji se račun uvoze proizvodi iz inostranstva, na koje se plaća akciza. Osnovica za obračun akciza su jedinice mere – litar, kilogram, komad, paklica i hektolitar.Akcizama se oporezuje potrošnja određenih proizvoda, uglavnom monopolistički, odnosno proizvoda masovne potrošnje i to su alkoholna pića, kafa, duvanski proizvodi i derivati nafte.Svi znamo da je zabranjeno stavljati u promet na teritoriji Republike Srbije akcizne proizvode koji nisu propisano obeleženi akciznom markicom. Saglasno članu 176. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji to predstavlja poresko krivično delo.Alkoholnim pićima smatraju se pića koja u svom sastavu, između ostalog sadrže etanol i kao takva se stavljaju u promet. Jaka alkoholna pića su pića preko 15% alkohola, a nisko alkoholna pića su ona koja sadrže od 1,2 do najviše 15%, a koja se proizvode od voćnih sokova uz dodatak rafinisanog etil alkohola, a to su vina i sva vrsta piva, osim naravno bezalkoholnih piva.Razlog za donošenje ovog zakona je usklađivanje sa standardima o alkoholnim pićima u EU. Evropska komisija zapravo smatra da pojedine odredbe nisu u skladu sa članom 37. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije EU, a sve je to povezano i sa Poglavljem 16.Novi zakoni izjednačiće iznos akciza za sva jaka alkoholna pića u odnosu na procenat alkohola koja sadrže, a ne u odnosu na sirovinu od koje je piće nastalo.Zakon predviđa pet različitih nivoa akciza. Dva nivoa ostaju ista i obračunavaju se po litru, jedna akciza na pivo od 26,44 dinara po litru, a drugo su nisko alkoholna pića sa udelom alkohola od 1,2 do 15%. do 15%. Tu spadaju vina i likeri na koje će akcize i dalje ostati ista, a to je 23,14 dinara.Za sva jaka alkoholna pića akciza će se obračunavati po principu 100 litara, odnosno jedan hektolitar čistog alkohola.Primera radi, to znači da će ubuduće na 100 litara čistog alkohola, koji se nalazi u 250 litara pića, akciza iznositi 46.250 dinara, a prevedeno po litarskoj flaši to će iznositi 185 dinara po litru, te će po novom zakonu ubuduće važiti za sva pića sa udelom alkohola od 40% i više.Akciza će na određeno piće biti veća. Što je procenat čistog alkohola u njemu viši, samim tim će maloprodajna cena pojedinih proizvoda sa većim udelom alkohola biti viša, jer znamo da se na cenu proizvoda prvo obračunava akciza, pa na dobijenu cenu ide PDV od 20%, što na kraju znači da ako raste cena akciza samim tim se povećava i PDV i samim tim i maloprodajna cena, tj. cena maloprodajnog proizvoda veća.Akcize inače spadaju u grupu indirektnih proizvoda na potrošnju i jako su bitne za prikupljanje javnih prihoda jedne države, što im je jedan od osnovnih ciljeva.Širok je spektar razloga i opravdanja uvođenja akciza od fiskalnog, kao osnovnog cilja uvođenja akciza, do niza nefiskalnih ciljeva, odnosno ekonomskih, socijalnih, ekoloških i zdravstvenih.Svi

u vidu da će se donošenjem ovog zakona obezbediti kontinuirani priliv sredstava od akciza na alkoholna pića u republički budžet smatra se da su posledice donošenja ovog zakona pozitivne tako da opravdavaju troškove koji će ovaj zakon stvoriti.S obzirom na to da će donošenjem ovog zakona omogućiti otklanjanje prepreka za otvaranje pregovaračkog Poglavlja 16. i usaglašavanje Zakona o akcizama sa propisima EU poslanička grupa SPS će u danu za glasanje podržati ovaj Predlog zakona.Zahvaljujem.

danas su pred nama dva Predloga izmena i dopuna zakona.Kada govorimo o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti reći ću samo da je to jedna od izmena i dopuna zakona gde želimo da omogućimo građanima da što lakše dođu do određenih benefita, znači, da ne čekaju više u redovima i kad govorim o ličnoj karti, pre svega usklađivanje sa eUpravom. Mislim da je to jedan od krucijalnih razloga.Kada je u pitanju Zakon o akcizama

održe finansijsku disciplinu koju imamo u ovom trenutku, koju sprovodimo na kraju krajeve i kroz određene nagradne igre, kao što je sada opet „Uzmi račun i pobedi 2021“ i da kažemo da upravo dobra naplata akciza, dobra naplata poreza na promet daje nam ono što imamo sada da možemo da investiramo, da možemo da ulažemo.Pre svega bih naglasio da ono što donosi dosta prihoda u državni budžet jesu porezi na zarade. Porezi na zarade, jer dugo nismo ni imali zarade.Radom ove Vlade, pre svega predsednika Republike Aleksandra Vučića, pa i naših, doživeli smo bum, doživeli smo privredni oporavak nešto što nismo imali dugo, nešto što je bio aksiom u zadnjih dvadeset i nešto godina. Sada smo u mogućnosti da u ovim uslovima pandemije proizvodimo, radimo, zapošljavamo i upravo taj rad nam se vraća, i državna, a i one lokalne kase su sada punije.Većina punije.Većina od gradova kad je planirala svoje budžete za ovu tekuću budžetsku godinu nije računala na tolike prihode od zarada koje se vraćaju u lokalni budžet, pa čak, ubeđen sam i grad iz koga ja dolazim, Kraljevo, da su dve velike kompanije otvorile svoje fabrike i da su zaposlili veliki broj radnika i ubeđen sam da uskoro u gradu neće ni imati nezaposlenih. Upravo ti porezi od zarada su doprineli povećanju gradskog budžeta koji je negde oko četiri milijarde, što odavno nije bilo.Sada bilo.Sada grad može da investira, može da ulaže, može da popravlja mostove, ulice i sokake i da planira budućnost. I, ono što je najvažnije, na taj način zaustavljamo odliv mladih ljudi, jer zadnjih 20, a i nešto više godina cilj je bio samo jedan, završiti fakultet i ostati u Beogradu ako ne odete u inostranstvo.Znači, sada živi Srbija, živi jug, živi sever, živi centralna Srbija. Koliko ulažemo samo u puteve, koliko smo uložili, a mnogi su danas ovde rekli koliko smo uložili i u tri kovid bolnice, i treba naglasiti da smo uložili mnogo u zdravlje našeg naroda i sprečili smo da se desi onaj najgori scenario koji su doživeli Italija, Španija, SAD, mnoge zemlje koje su mnogo ekonomski jače od nas.Ono što posebno treba istaći, a danas je počeo ekonomski „Kopaonik biznis forum“ i već prve ocene i prvi komentari su bili, pa i od gospodina iz MMF-a i Svetske banke, a da ne govorim o našem ministru i o guverneru Narodne banke Srbije, kakvi su rezultati i čime se diči i ponosi Srbija. Znači, kada su svi imali katastrofalan pad mi smo imali jedan blagi, mislim da je to 1,2% u prvom polugodištu prošle godine, a iza toga rast koji je bio mnogo veći nego što je iko od nas planirao, čak i mi ovde i gospoda i ministar u Vladi Republike Srbije.Znači, i ove godine biće preko 7%. To je ona pokretačka snaga. Zato treba, pre svega, poštovati finansijsku disciplinu. Znači, ako ne naplatimo ono šta je državno ne možemo ništa ni da finansiramo. Znamo svi dobro kako se finansira i zdravstvo, školstvo, vojska i policija i da ne pričam naglasio nešto što se opet tiče mog grada. Prošle nedelje je uspešno obavljena privatizacija dve banje u okolini Kraljeva. To su Mataruška i Bogutovačka Banja. Posle dve decenije nadam se da su tačni ljudi koji imaju ideje, koji imaju viziju, koji misle onako kako i mislimo mi u ovoj Narodnoj skupštini, odnosno većina u ovoj Narodnoj skupštini, kako misli Vlada i predsednik Republike misli o budućnosti, misli o razvoju i siguran sam da će u toku sledeće godine većina od nas biti u mogućnosti da pored Vrnjačke Banje, koja je nekih 20 kilometara od Kraljeva poseti i tu Matarušku, u koju niko dugo godina nije prišao, ni došao i Bogutovačku Banju i da će to biti perionice našeg turizma i da ćemo sa aerodromom „Morava“ koji se nalazi pored Kraljeva privući dosta stranih turista, pre svega onih ljudi koji žele da se leče u našoj zemlji, da razvijamo taj zdravstveni turizam.Sada u ovo doba pandemije pokazali smo da smo sposobni i moćni, moćniji od mnogo jačih od nas, da lečimo na pravi i jedini način kako treba.Ne bih dužio, pošto iza mene ima dosta kolega koji bi rekli neku reč.Zahvaljujem.

pred nama je danas Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti zbog uočenih nedostataka u važećem zakonu, ali i zbog obaveze koja proizilazi iz projekta Vlade „Stop birokratiji“, odnosno od zaključka Vlade kojim je usvojen plan prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih tereta, odnosno smanjenje troškova građanima Republike Srbije.Ovim izmenama i dopunama predloženo je više izmena u cilju olakšanja ostvarivanja prava građana, ali i radi povećanja opšte bezbednosti.Republika Srbija i ovim predlogom zakona pokazuje posvećenost sprovođenju aktivnosti vezane za razvoj digitalnih usluga. Značajno će se omogućiti građanima da koriste elektronske portale, pre svega portal eUprave, što bi značilo da mogu i bez odlaska na šaltere da podnose zahteve.Ovim se olakšava građanima, štedi se njihovo vreme i novac, ali pored toga olakšava se i rad državnih organa, jer se prijem zahteva vrši bez ličnog prisustva stranaka na šalterima, što se pokazalo od velikog značaja prilikom ove epidemije, uz pouzdano i bezbedno podnošenje elektronskih zahteva.Ova vlast, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, biće upamćena u istoriji po procesu digitalizacije, ali i po izgradnji rekordnog broja kilometara autoputeva, puteva, pruga, po izgradnji i rekonstrukciji škola, bolnica, kliničkih centara, zdravstvenih centara, ali i daljeg napretka Srbije.Ovim putem želim da se zahvalim predsedniku na poseti proteklog vikenda Pirotskom okrugu, tačnije Dimitrovgradu i svemu što je do sada učinjeno za razvoj našeg kraja.Vrlo važna vest za građane Republike Srbije je da je prosečna plata u martu mesecu iznosila 555 evra, a setimo se da je samo pre par godina, odnosno kada je Aleksandar Vučić došao kao predsednik Vlade, iznosila 330 evra, što je veliki a do kraja godine planira se da prosečna plata iznosi 600 evra.Takođe, ovim putem želim da izrazim i punu podršku za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, koji smo prošle nedelje u Narodnoj skupštini podržali, imajući u vidu značaj i odgovornost njihovog posla posla i njihov značaj za bezbednost čitave zemlje i svih nas, što je, složimo se, nimalo lak posao, naročito sada, kada je država krenula odlučno u borbu protiv svih vrsta kriminala i korupcije i ušla u koštac sa najvećim kriminalnim grupama.Građani grupama.Građani Srbije imaju poverenja u svoju državu, u institucije i to vidimo i po tome što u proteklih par meseci nemamo nijedno mafijaško ubistvo, što država ulaže napore i bori se sa svim vrstama kriminalnih aktivnosti, od krupnih do najsitnijih krivičnih dela koja ometaju svakodnevni život građana.Građani građana.Građani na izborima su jasno rekli da ne žele da državu vode ljudi koji se bave kriminalom, kojima je bitna samo lična imovinska korist i zato ćemo da nastavimo još jače da radimo u interesu naše zemlje i svih građana koji su nam dali poverenje, ali kako bismo se što pre vratili normalnom životu potrebno je da svi pokažemo visok nivo odgovornosti u ovim teškim trenucima, što najpre podrazumeva da se svi vakcinišemo.U prvom redu za vakcinaciju našli su se medicinski radnici i naši najstariji sugrađani, ali sada je red na nas, mlade ljude, da pokažemo da želimo da se borimo za našu zemlju, da pokažemo da nam je stalo da očuvamo sve ono što smo do sada postigli, ali i da želimo da pomognemo i da nastavimo sa još bržim napretkom i normalnim tokovima svu sreću, zahvaljujući mudroj politici Aleksandra Vučića i njegovim prijateljskim odnosima i ugledom u svetu u našoj zemlji imamo ne samo dovoljan broj vakcina, već su našim građanima na raspolaganju i sve vrste vakcina koje su dostupne na svetskom tržištu i to je kod nas potpuno besplatno, što znamo da nije slučaj svuda u svetu i da, nažalost, neke zemlje i dalje imaju velikih poteškoća prilikom nabavke vakcina.Naša država, uz sve navedeno, još i stimuliše građane novčanom pomoći od 3.000 dinara za sve koji se vakcinišu do 1. juna i prijave se za ovu vrstu državne stimulacije.Pored

Mogli smo da vidimo i kako će ona da izgleda i to bi značilo da u našoj zemlji vakcine neće samo da se pakuju, već će da se proizvodi i sama tečnost vakcina protiv Kovida-19, ali i četvorovalentna vakcina protiv gripa, a uskoro se kreće sa izgradnjom pogona za proizvodnju PCR testova.Srbija ne samo da vodi računa o očuvanju zdravlja svojih građana, što je značajno doprinela izgradnja čak dve kovid bolnice, u Batajnici i Kruševcu, a gradi se i treća u Novom Sadu, već smo pomagali, a u budućnosti ćemo imati mogućnost da pomažemo i svojim komšijama u regionu, a već vidimo veliki broj stranaca koji su se već vakcinisali ili žele da se vakcinišu u našoj zemlji i tako zaštite svoje zdravlje.Sve ovo pokazuje da i te kako treba da budemo ponosni na sva naša dostignuća u medicini, farmaciji i zdravstvu uopšte.Kada govorimo o ovom Predlogu zakona i o opštoj bezbednosti ja ne mogu a da se ne osvrnem u svom izlaganju na stalne stalne napade na predsednika koji su u poslednje vreme sve učestaliji i sada su napadi najčešće na njegovog sina Danila Vučića, kojim ga stavljaju u veliku opasnost, dovodeći ga u vezu sa najopasnijim kriminalcima.Prethodnih godina mogli smo da vidimo stalne napade i na samog predsednika, ali i na članove njegove porodice, na njegovog brata, oca, ali i na njegovu decu, gde nije bio zaštićen ni mali trogodišnji Vukan, što prelazi svaku granicu pristojnosti.Ne smeta nam crtanje meta ni na čijem čelu, a pogotovo na čelu nedužnog deteta koji zaslužuje da odrasta kao i svi njegovi vršnjaci, bude oružje u bilo kakvoj vrsti borbe i sredstvo za stizanje do cilja, a jedini cilj onih koji to rade je dalje bogaćenje na račun svih nas, jer im očigledno svi milioni na belosvetskim računima nisu dovoljni i žele da nastave sa svojim pljačkaškim i kriminalnim aktivnostima, što im nećemo dozvoliti, jer pristojna Srbija, kakva je danas, to ne zaslužuje i država odlučno i snažno stoji u istrajnosti u borbi protiv svih vrsta kriminala i korupcije.Svi

za Srbiju koju je upravo Aleksandar Vučić podigao i sada živimo u zemlji koja najbrže raste u celoj Evropi, a to vidimo i po porastu prosečne plate u martu mesecu, koja je 555 evra, koja je pokazala kako je lider u svetu po odgovoru na krizu koja je zadesila, a to smo uspeli svi mi građani Republike Srbije zajedno. Zato i nećemo dozvoliti pojedincima da to ruše zarad ličnih interesa i ličnog bogaćenja, već ćemo još marljivije raditi i nastaviti da jačamo našu državu.U danu za glasanje, zajedno sa mojim kolegama iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, podržaću predložene zakone.Hvala.

poštovani gospodine Laziću, poštovana gospođo Vulić, dame i gospodo narodni poslanici, mi iz Srpske napredne stranke smo u dosadašnjem delu rasprave smo istakli već da snažno podržavamo predložene zakone, odnosno predloge zakona iz današnjeg dnevnog reda čuli smo dosta toga i od ministra, kao i od ovlašćenog predstavnika naše poslaničke grupe, pa i sam sam u svojstvu izvestioca odbora odbora izneo najznačajnije elemente koji su predmet izmena i dopuna Zakona o ličnoj karti, kao i sve one benefite za građane, ali i privredu koji proizilaze iz istih.Uvek istih.Uvek kada govorimo o aktima iz oblasti Ministarstva unutrašnjih poslova dobra je prilika da se dotaknemo stanja u oblasti bezbednosti, bezbednosne situacije u našoj zemlji, borbe protiv kriminala i mafije, borbe protiv organizovanog kriminala, borbe protiv korupcije itd.Narodni poslanici koji su članovi Odbora za odbranu i unutrašnje poslove su imali priliku pre dve nedelje na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove da razmatraju informacije o radu Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i Izveštaj o stanju bezbednosti, a o čemu je i javnost obaveštena utoliko više jer je sednica bila otvorena za javnost.Ono što je nepobitna činjenica to je da je Srbija danas apsolutno bezbedna i stabilna zemlja, u mnogome bezbednija, stabilnija i sigurnija nego u godinama kada su neki drugih vršili vlast u Srbiji.Kada to kažem, ne mislim samo na statističke podatke, a koji u svakom segmentu, u svakom mogućem segmentu pokazuju da je stopa kriminaliteta u Srbiji u opadanju, dakle, i kada je reč o opštem kriminalu i kada govorimo o privrednom kriminalu i visokotehnološkom kriminalu i svakom drugom kada govorimo o konkretnim krivičnim delima, poput krivičnih dela protiv života i tela, dela protiv polne slobode, krivičnih dela protiv imovine, dela protiv zdravlja ljudi, dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, protiv državnih organa, javnog reda i mira i sva ostala krivična dela su u značajnom radi, kada govorimo o suzbijanju opšteg kriminala u Srbiji u periodu oktobar-decembar 2020. godine izvršeno 9,6 odsto manje krivičnih dela nego u istom periodu 2019. godine. Taj trend se svuda prikazuje, u svakom izveštaju, dakle, 16% manje krivičnih dela nasilja u porodici u istom izveštajnom periodu. Oduzeto 1.884 kg droge u izveštajnom periodu. Evo kako to izgleda. U 3.717 realizovanih zaplena oduzeto je 1.884 kg droge, dakle, 1.767 kg marihuane, 25,4 kg heroina, 77,4 kg amfetamina, 1,5 kg kokaina, 12,2 kg ostalih vrsta droge.Kada je reč o zaplenama na graničnim prelazima, granični prelaz Vatin 137 kg marihuane, granični prelaz Đerdap 119.000 komada tableta ksalol, granični prelaz Horgoš 8,4 kg heroina. U Aranđelovcu je zaplenjeno 632 kg marihuane, u Kragujevcu zaplenjeno 12 kg marihuane, 22 kg sirove marihuane i 166 grama o oružju, o zapleni oružja u periodu oktobar-decembar 2020. godine oduzeto na celoj teritoriji Republike Srbije 3.140 komada vatrenog oružja 11.915 komada municije. Ista takva je, da ne zamaram sada i da ne čitam sve podatke, dakle, ne bi imalo smisla, ali isti takav trend prati i sve ostale i kada govorimo o organizovanoj trgovini i krijumčarenju ljudima i krivičnim delima protiv imovine i krivičnim delima nad policijskim službenicima, sajber napadima, stanju bezbednosti u kopnenoj zoni bezbednosti.Posebnu pažnju zaslužuje segment borbe protiv organizovanog kriminala i mafije, gde je država vrlo jasno pokazala da nema zaštićenih u ovoj borbi i da niko nije jači od države. Pokazali smo da kada postoji volja, da kada u državi postoji volja za borbu, za oštru borbu protiv kriminala i korupcije, onda država i može da se obračuna i sa najorganizovanijim i najopasnijim kriminalnim grupama, poput grupe Belivuk -Miljković, a koji su optuženi za najmonstruoznija krivična dela. Koliko god se u Srbiji neko trudio, a mnogi se trude da omalovaže tu akciju i rezultate ove akcije. Svedoci smo da danima unazad traje kampanja nekih medija protiv Aleksandra Vučića, koja za cilj ima da upravo obesmisli i omalovaži ove rezultate o kojima sam pričao, kada je reč o borbi protiv organizovanog kriminala.Govorio sam o tome na prošloj sednici Narodne skupštine, ali je kulminacija te kampanje bila pre neki dan na jednoj Đilasovoj televiziji, gde je u jednoj emisiji, ne znam tačno kako se zove ta emisija, ali u pitanju je emisija koja obiluje brutalnim psovkama i uvredama najgore vrste, a koju vode dva, nazovi, voditelja. Jedan se zove Marko Vidojković, Marko Vidojković, kažu da je pisac, verovali ili ne, kažu da je pisac. Ja sam ga zapamtio jedino po sposobnosti da izgovori rekordan broj najbrutalnijih i najvuglarnijih psovki za kratko vreme. Drugi se zove Nenad Kulačin, za koga se jedino zna da je svojevremeno dobijao novac od onog Zelenovića iz Šapca, dok je bio gradonačelnik.Sad su očigledno našli nove sponzore, Đilasa i Šolaka, koga drugog, i u poslednju emisiju su doveli čoveka za koga svi u Srbiji tvrde da je pedofil. Prilično sam ozbiljan kada ovo kažem. Dakle, svi u Srbiji tvrde da je čovek pedofil. I u tu emisiju su doneli ćevape i jeli ćevape za vreme emisije, pokušavajući da se rugaju činjenici da su neki kriminalci mleli ljude u cilju pokušaja da sakriju tragove svog zločina. Sada je to njima smešno. Sada se oni time rugaju. I onda donesu ćevape u emisiju i jedu ćevape i rugaju se time. Pazite, koliko je to monstruozno. Koliki monstrum morate da budete za tako nešto.Dakle, nešto.Dakle, hajde što Vučića, članove Vlade, ministre, nas poslanike, nas iz SNS generalno, pa nas svaki dan napadaju, pa smo mi i oguglali na to, hajde to na stranu, dakle, koliki monstrum treba da budeš da se rugaš porodicama žrtava koje su nastradali na taj način, žrtava nekih kriminalaca i tim im se rugaš, tako što jedeš ćevape u sred emisije. Dokle ide to ludilo.To samo govori koliko su nervozni, to samo pokazuje njihovu nemoć i to pokazuje na šta su sve sposobni u svojoj mržnji prema Aleksandru gospodine ministre, to ni na koji način neće sprečiti da nastavimo da radimo još energičnije, još posvećenije u nameri da od Srbije napravimo pristojnu, uspešnu i uređenu zemlju. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima Milica Nikolić. **Milica Nikolić** Uvaženi predsedavajući, uvažene kolege narodni poslanici, uvaženi ministre i članovi Vlade i uvaženi građani Republike Srbije,

bih ovde istakla kao jako važne odredbe one koje se odnose na dodavanje adrese prebivališta kao obavezan element obrasca lične karte, koji će, pre svega, značiti pravnu sigurnost svih građana, ali i odredbu koja se odnosi na ukidanje naknade o proglašenju nevažeće lične karte u „Službenom glasniku“, koja je, ako se ne varam, iznosila oko 798 dinara i koja će, ukoliko se predložene izmene usvoje, biti ukinuta i nevažeća lična karta će se oglašavati na zvaničnoj veb prezentaciji MUP po proglašenju rešenja.Ono što što ja danas ne mogu da ne iskoristim priliku i da ne pomenem, iako ministar Vulin nije tu, to je borba protiv organizovanog kriminala koju naša država odlučno vodi, odnosno borba protiv najmonstruoznijeg kriminalnog klana na ovim prostorima, koji nije prezao apsolutno ni od čega. Oni su išli dotle da su prisluškivali predsednika Republike i njegovu porodicu, pratili ih i ono najstrašnije, pripremali su napad na njega.Zaista na njega.Zaista se nadam da će državni organi rasvetliti sve strahote ove kriminalne grupe do kraja i da će se rasvetliti i svaki pojedinac koji je pomagao ovim kriminalcima u vršenju ovih stravičnih i monstruoznih krivičnih dela.Dok dela.Dok na jednoj strani imamo borbu naše države, uspešnu borbu na svim frontovima, a jedini cilj koji ima, to je uspešna, ekonomski snažna i sigurna Srbija, na drugoj strani imamo Dragana Đilasa koji iznosi svoj program ili šta već putem intervjua. On kaže da svako ko nije pod njegovom kontrolom, a odnosi se na televiziju ili je novinar, odnosno koji nije u njegovom vlasništvu, koji on ne finansira, ne može se baviti novinarstvom, ne može biti novinar i takva televizija ne može da obavlja svoju delatnost. On izgleda tako shvata slobodu medija.Ali, ono što je meni još zanimljivije, Dragan Đilas kaže da bi voleo da čuje odgovor predsednika Vučića o ekonomskoj budućnosti Srbije.Ne treba Dragan Đilas da se brine o ekonomskoj budućnosti Srbije koja je u prvom kvartalu 2021. godine najbolje se snašla u Evropi sa kovid krizom, koja je imala najveći rast BDP od svih zemalja u Evropi. Ne treba Dragan Đilas da se brine o Srbiji u kojoj je danas prosečna plata 555 evra.Dragan Đilas treba da se brine kako da objasni ekonomsku prošlost Srbije kada je bio na vlasti, kako da objasni ekonomsku sadašnjost svojih bankovnih računa koji su nastali pošto je bio na vlasti i da konačno objasni kako je to Most na Adi skuplji od deonice Preljina-Požega. Ja se nadam i da Dragan Đilas konačno objasni nadležnim organima odakle mu toliki novac. Hvala.

već mogu da zamislim šta će, čim završimo sa ovim radnim delom, i kakvi će biti naslovi na portalima koje finansira, osniva i vodi Dragan Đilas. Opet će biti priče oko toga kako nenarodna, zla, diktatorska vlast, predvođena Aleksandrom Vučićem, dere kožu sa leđa građanima povećavajući akcize.Verujte mi da će sigurno to biti tako, zato što su više puta to, ili na direktan ili na posredan način, hteli da predstave građanima Srbije. To najčešće rade tamo gde procenjuju da kod građana mogu da naprave najveće nezadovoljstvo. Uvek kada dođe zbog određenih poremećaja u ceni sirove nafte, pokreće se priča oko toga, a derivati nafte jesu akcizna roba, kolika je cena motornih goriva u Republici Srbiji, koliko to Republika Srbija zahvata u ceni goriva i, što je najzanimljivije, uvek će se naći neko među njima koji će to, osim što će da kritikuje jednu takvu politiku i da predlaže gde bi taj novac trebalo da se potroši i da se nikako ne troši onako kako, oni tvrde, na način kao što to troši nenarodna, diktatorska, zla vlast koju predvodi Aleksandar Vučić.To je njihova mantra koju već unazad godinama pokušavaju da podvale građanima Republike Srbije. Ali, ako ćemo da pričamo istinito i tačno, akcize do ovog zakona na teritoriji Republike Srbije nisu menjane. Možda je rađena indeksacija na osnovu Zakona o akcizama, one se uvećavaju za određen procenat koji je vezan za potrošačke cene, kurs dinara itd, ali nikako zakonom nije menjana osnovica od kad je SNS i Aleksandar Vučić su došli na vlast 2012. godine. Akcize na naftu i derivate, znači na motorna goriva, su iste. Prihodi koje država ostvaruje po jednom litru su isti.U jednom delu tvrde da prihodi od akciza treba da se usmere na izgradnju putne infrastrukture. Evo, da kažem da se možda i slažem sa njima. Ali, gospodine ministre, nisu oni napravili preko 300 kilometara auto-puta, nego taj zli, nenarodni, otuđeni režim koji predvodi Aleksandar Vučić.Ako Vučić.Ako su imali ista zahvatanja za akcize, za poreze, koliko ima i sadašnji režim, kako to da bivši režim nije imao nikakve rezultate? Jel znate možda neki auto-put da su napravili? Ja ne znam. Jel znate možda neku bolnicu da su rekonstruisali, popravili, opravili? Ja ne znam. Da li znate da su neku školu rekonstruisali? Ja ne znam.Znam da su, recimo, opljačkali građane Beograda prilikom određivanja cene koju su roditelji plaćali za decu koja idu u predškolske ustanove, a navodno su se zalagali za povećanje nataliteta. Sudovi su presudili da bivši režim i Dragan Đilas nisu bili u pravu. I sada mi treba da obezbedimo sredstva da ono što je on otimao od građana Republike Srbije, vratimo tim istim građanima Republike Srbije.To je cela priča oko akciza, oko poreza, gde se predstavlja da vlast ne raspolaže tim novcem dovoljno nekoliko primera. Rade to oni i preko ovog Fiskalnog saveta, koji predvodi čika Pavle, deda Pavle, kako li se zove.Gospodine ministre, prva stvar koja je napadana od Fiskalnog saveta, i to jako ozbiljno, i dan-danas tu mantru vrte i Šoškić i Danica Popović i Ćulibrk, a to je onih 100 evra koje smo prošle godine davali građanima Republike Srbije. I uvek će Fiskalni savet da kaže da se od 100 evra koje date i poklonite građanima, selektivno, neselektivno, ne ulazim uopšte u to, samo 10% vrati u budžet Republike Srbije. Samo je za toliko uvećanje poreza na dodatu vrednost.Ne znam je li to tačno. Ali, hajmo malo da pogledamo realno. Da li je taj novac sačuvao neko radno mesto? Ja sam siguran - mnogo više nego što je to država izdvojila dajući tih 100 evra svakom punoletnom građaninu Republike Srbije. Sačuvali smo mnogo radnih mesta.Hajde da budemo surovi kao Fiskalni savet pa da ne gledamo te građane kojima smo sačuvali radna mesta kao ljude sa porodicama koji imaju decu koju mora da školuju, nego da gledamo onako kako oni gledaju, čisto statistički. Da je došlo do pada zaposlenosti u Republici Srbiji, da li bi došlo i do pada BDP? Siguran sam da bi. Apsolutno. Čim neko izgubi posao, nema potrošnje i onda pokrećemo tu lančanu reakciju koju su oni imali 2008. ili 2009. godine.Da li je tih 600, 700 miliona evra koje je država izdvojila za svoje građane bila veća šteta ili je veća korist što nismo imali pad bruto proizvoda i što ljudi nisu ostajali bez posla? Ja mislim da je veća korist, nego šteta.Gospodine ministre, sada napadaju za ovih 30 plus 30 evra, sada im smeta ovih 30 evra koji se daju za vakcinaciju. Kažu da mi ne znamo da vakcinišemo, da ne znamo da motivišemo ljude. Mesecima su pre toga te iste građane plašili tom istom vakcinom. Kažu da je to nepotreban trošak kojem se država izlaže i da se to koristi isključivo radi predizborne kampanje, jer, jel te, izbori samo što nisu raspisani. Prvo da pobedimo Dragana Đilasa i Aleksandar Vučić da pobedi Dragana Đilasa ne treba mu ni 30 evra koje bi davao građanima, ni 300 evra. To je samo jedan vid stimulacije da se građani što pre vakcinišu.Opet moram da postavim jedno pitanje, gospodine ministre. Da li je skuplje dati tih 30 evra, naravno, ko želi da ih uzme, ako se vakciniše ili makar samo 10 dana vanrednog stanja, 10 dana kada ništa ne radi, 10 dana kada zaustavimo državu? Mislim da je tih 10 dana skuplje, nego ovih 30 evra, ko želi da ih primi, a da je pre toga primio je ta večita igra koju bivši režim i Dragan Đilas sprovode. Samo se čudim čemu tolika agresija, energija da se napadne sve ono što se radi u korist građana Srbije.Da li se plaše da će možda Aleksandar Vučić i SNS da potroše taj novac, pa oni kad dođu na vlast neće imati više odakle da kradu? Da li im je to jedan od razloga? Zaista ne znam, ali ono što znam sigurno jeste da dok su vršili vlast porezi i akcize nisu išli u korist građana Republike Srbije. Išli su u njihove privatne džepove, u njihove privatne firme, u tajkunske korporacije koje je predvodila Delta. Čitava Srbija je u stvari bila žrtva i privatna imovina pet ili šest ljudi koji se nemilice eksploatisali i građane i industriju i privredu. Kada budu počeli da napadaju ove izmene akciza barem možemo da ih pitamo - šta ste vi radili sa tim istim akcizama dok ste bili na vlasti?Zaista vlasti?Zaista ministre, ponovo moram da pitam, ne sećam se nijednog puta da su napravili, znam da im je jedan autoput nestao, onaj od Preševa do Vranja, plaćen je pa je nestao, to znam. Znam da još uvek iskoči po neki račun za most na Beški i to znam, ali da su napravili neki novi autoput to zaista ne znam.Sada, stalno prigovaraju - nemojte da dajete novac građanima, otvarajte škole, oni koji nisu rekonstruisali, opravili iste, spremili bilo kakvu školu. Čak su se predsedniku podsmevali u kampanji 2016. godine kad su ga nazivali premijerom za toalete i WC, zato što je obilazio naše škole, zato što je hteo da vidi u kakvim uslovima naša deca idu u te iste škole, dok su se ovi baškarili i pre i našeg dolaska na vlast, a Boga mi, i izvesno vreme posle po raznim egzotičnim destinacijama.Moram da postavim pitanje - da li je deo od akciza koji su naplaćivani do 2012. godine završio u nekim egzotičnim destinacijama? Spominje se Mauricijus, spominju se još neke zemlje. Čisto da znamo. Čisto da građani znaju. Pravosuđe nek radi svoj deo posla. Tužilaštvo nek radi svoj deo posla. Ali ako je neko vršio javnu funkciju bio gradonačelnik Beograda, moramo da znamo kako je za te četiri godine dok je bio gradonačelnik uvećao svoje bogatstvo, čini mi se, sedam Malo li je? Vreme je da odgovori na ta pitanja, a ne da nam priča kako mi ne znamo da računamo, on je jel, te, inženjer, pa zna. Ne, on odlično zna da krade. Znamo svi da računamo, ali Dragan Đilas zna odlično da krade, zna odlično da to krije, ne dovoljno dobro da se to ne otkrije, ali to je jedino što zna.Bez zna.Bez obzira, naš posao jeste na prvom mestu da obezbedimo uslove da država funkcioniše, da se penzije i plate isplaćuju, da se omogući zdravstvena zaštita, da se Srbija ponovo izgrađuje i zauzme mesto na zemaljskoj kugli koje joj pripada, a ja se nadam da će u nekoj bliskoj budućnosti Dragan Đilas da zauzme mesto koje mu pripada. Biće mi komšija u jednom mestu blizu Požarevca, koje se zove Zabela. Sačekaćemo ga. Nadamo se da će tu dugo vremena da ostane. Zahvaljujem gospodinu Arsiću.Reč ima Rajka Matović. **Rajka Matović** Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pred nama se nalaze dva jako bitna zakona, Zakon o akcizama i Zakon o ličnoj karti.Zakon o ličnoj karti donet je još 2006. godine, a poslednja izmena ovog zakona rađena je pre šest godina. Stvorili su se uslovi za promenu ovog zakona koji su u smeru digitalizacije, a u cilju lakšeg ostvarivanja prava građana, tako i radi povećanja opšte bezbednosti. Naime, ovim izmenama zakona smanjujemo odlaske na šaltere, smanjujemo bespotrebnu papirologiju, ali ono što je najbitnije smanjujemo vreme i troškove građana Republike Srbije.Neke od najbitnijih stavki izmena ovog zakona jesu da ukoliko dođe do gubitka lične karte, građani više neće morati da objavljuju nevažećom ličnu kartu u „Službenom glasniku“, već će to po dužnosti MUP na svojoj zvaničnoj veb prezentaciji objaviti je nevažećom. Samo na ovom primeru možemo da vidimo kolika je ušteda i vremena i novca naših građana. Takođe, u samom mikro čipu na ličnoj karti upisuju se i sertifikati za elektronsku identifikaciju i kvalifikovani elektronski potpisi, čime lična karta postaje sredstvo za identifikovanje na daljinu, odnosno kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa visokog nivoa pouzdanosti.Svi smo svedoci krize izazvane pandemijom korona virusom i koje smo benefite imali od digitalizacije. Naša država je otpočela proces digitalizacije, ali nažalost za vreme pandemije korona virusa školstvo je moralo da se prebaci na on lajn nastavu. Elektronsko poslovanje se već dosta odomaćilo u našoj privredi, a e-Uprava svakodnevno proširuje svoje mogućnosti.Danas u Beogradu umesto hrpe papira prilikom upisa deteta u vrtić vi popunite par obrazaca i sa par klikova ispunite formulare na portalu e-Uprava i upisujete dete u vrtić. Era digitalizacije nije neka era daleke budućnosti već vreme u kojem danas živimo. Naša država na čelu sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem sprovodi proces digitalizacije kao i sve ostale procese veoma ubrzano jer zaista nemamo više vremena da sedimo i čekamo skrštenih ruku.Za razliku od bivšeg žutog tajkunskog režima koji je devastirao i svaki dinar koji je mogao gledao kako da strpa u privatne džepove, predsedniku Aleksandru Vučiću i SNS prioritet jeste stabilna država, jaka Srbija koja se nalazi jasno na evropskom putu, ali isto tako koja ima svoje prijatelje i na istoku i na zapadu, a treba da predstavlja stožer u regionu.U prethodnom periodu pokazali smo odličan krizni menadžment tako da naša država nije stala tokom 2020. godine. Naprotiv smanjili smo nezaposlenost, a povećali prosečnu zaradu tokom 2020. godine. Strane investicije nisu stale, nego imamo ukupan priliv direktnih stranih investicija više nego sve zajedno države u regionu. To je svakako za pohvalu. Otpočeli smo veoma opsežnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Uhapšena je jedna od najokrutnijih kriminalnih grupa koja je delovala na našoj teritoriji. Danas se Veljko Belivuk i cela njegova grupa nalaze tamo gde im je mesto, ali mi tu ne smemo stati. Poverenje koje su nam građani ukazali obavezuje nas da se svaki krak ove kriminalne grupe saseče u korenu, da damo sve od sebe da iskorenimo korupciju koja je nažalost zašla u sve pore našeg društva.Ima veoma dosta posla ispred nas u svakoj oblasti i ne smemo stati. Danas Srbija predstavlja ozbiljnog partnera u svetu i za direktne strane investicije i za borbu protiv organizovanog kriminala, ali i za velike međunarodne projekte. Zahvaljujući ogromnim naporima predsednika Republike Aleksandra Vučića i cele Vlade Republike Srbije nismo dozvolili da nijedan oboleli građanin od Kovida 19 da mu ne bude pružena adekvatna medicinska pomoć.Među prvima smo imali obezbeđene vakcine i to od četiri različita proizvođača i to u dovoljnim dozama, izgradili smo dve nove bolnice koje su namenjene samo obolelim pacijentima od korona virusa, a treća bolnica je trenutno u izgradnji. Onda se okrenemo oko sebe i vidimo da privatni portali, privatne televizije, privatne novine Dragana Đilasa stvaraju samo gorak ukus. Sećamo se svih njihovih pljačkaških privatizacija, svih njihovih afera, suludih projekata koji su plaćeni i po nekoliko desetina puta više, najskupljeg mosta na svetu sa kojim se ponosno hvali Dragan Đilas.Pretpostavljam da je taj ponos sa kojim se on toliko hvalio bio srazmeran njegovom procentu za koliko se ugradio. Podsetiću samo da je grad Beograd podneo krivične prijave za izgradnju mosta na Adi protiv n.n. osoba, a tiču se upravo povodom korupcije. Imao je Dragan Đilas procenat i na ostalim projektima i na podzemnim kontejnerima, španskim tramvajima, pa vi se najbolje, ministre, sećate kakav je javašluk i koliki je dug ostavio Dragan Đilas u gradu Beogradu. On je ostavio dug u gradu Beogradu preko 1,2 milijarde evra, a njemu računi i kompanije svuda po svetu. Danas se u tim njegovim ličnim javnim glasilima iznose najgnusnije laži i o predsedniku Republike Srbije i o celoj porodici Vučić, ali i svakom članu SNS.Kao što SNS.Kao što rekoh, poverenje građana koji su nam ukazali, koje nam ukazuju na svakim izborima, obavezuje nas da svaki danom radimo na tome da učinimo Srbiju lepšim mestom za život u svakom pogledu. Poverenje građana je velika nagrada, ali i velika kazna. Danas su predstavnici žutog tajkunskog režima na političkom smetlištu upravo voljom građana i smatram da im je tamo i mesto. Ja ću u danu za glasanje zajedno sa svojim kolegama podržati set predloženih zakona. Zahvaljujem.

narodni poslanici, dame i gospodo, uvaženi ministre sa saradnicima, danas govorimo o važnim zakonskim rešenjima, odnosno o izmenama i dopunama Zakona koji se tiču upravo usklađivanja našeg zakonodavstva sa EU, odnosno sa njihovim zakonodavstvom. To proističe iz naših obaveza u predpristupnim pregovorima.Što se tiče svih ovih rešenja oni su pre svega usmereni ka tome da mi pomognemo da naši građani ovde imaju kvalitetnije usluge, kvalitetniji život i to je možda važnije i od samog pristupnog tog pregovaračkog tog pregovaračkog procesa. Zato što ovde kada govorimo o ličnoj karti, o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti ono što je važno jeste da mi smanjujemo administrativne troškove, smanjujemo vremenske troškove, prosto vreme koje je građanima potrebno za odjavu lične karte i dakle to su sve ona pozitivna zakonska rešenja gde mi utičemo direktno na kvalitet samog života građana Republike Srbije.Kolege su više o tome govorile, uvodimo savremenu elektronsku ličnu kartu. Imaćemo dakle mnogo manjih troškova i pre svega kada je reč o našim građanima, ali sve ovo je upereno i na samu privredu. Privreda već godinama uporno govori gde su glavni problemi, privrednici su ti koji govore da je najveći problem kada govorimo uopšte o poslovanju u našoj državi, te trome birokratske procedure i ovim zakonima direktno utičemo na, dakle, oporavak uopšte same privrede i na poboljšavanje direktnih uslova koje danas privreda u Srbiji još 2016. godine premijerka Ana Brnabić stavila kao nešto što jeste u vrhu samih prioriteta, digitalizacija, 2018. godine smo usvojili Zakon o elektronskom poslovanju. Pre neki dan smo ovde usvojili i nekoliko zakonskih rešenja kao što je Zakon o fakturisanju, Zakon o registru administrativnih postupaka, kada govorimo o ličnim kartama, sve to definitivno poboljšava Srbiju i svrstava na listu onih država koje se i te kako zalažu za digitalizaciju same uprave i to dakle građanima olakšava život. Ne samo građanima, govorimo i o privredi.Generalno kada su investitori u pitanju, uvek je upravo to tema svih pregovora koje imamo sa privrednicima koji dolaze, sa investitorima, u našu državu DSF i svi ostali i američke kompanije, dakle definitivno utiču na to, govore nam gde su problemi, gde mi treba da poboljšamo te procedure koje postoje u našoj državi.Godinama već kažem

je to sve mnogo brže, evo vidimo i pre neki dan predsednik Aleksandar Vučić bio je upravo u okrugu iz kojeg ja dolazim, investicije stižu, ne postoji više nijedno, dakle ni mesto, ni selo, ni okrug u našoj državi gde nemate investicija. Prijepolje godinama čeka tu veliku investiciju, predsednik je pre neki dan obećao da će da se radi na tome da dođe jedna velika investicija. To znači sigurnost za građane u Prijepolju, to znači više radnih mesta.Poređenja radi, u Priboju smo imali velikih problema do pre nekoliko godinama, pa smo uspeli da dovedemo određene investitore koji su uticali na to da su svi oni građani koji su tamo radili ranije u FAP-u, danas imaju sigurno zagarantovano radno mesto, što znači siguran ostanak Prijepolju u svim dole opštinama koje su bile godinama zapostavljene.I to da je ranije bio slučaj svi znamo, dakle Zlatiborski okrug je bio je crna rupa Srbije, ništa se nije ulagalo, 45 godina imali smo nikakvih,, bilo kakvih državnih ulaganja, podsticaja, da ne govorim o oronuloj putnoj, železničkoj infrastrukturi, sve to danas dolazi na na dnevni red. I imali smo priliku da čujemo i predsednika koji najavljuje ne samo investicije u Prijepolju, već generalno industrijske zone će se osnivati na celoj trasi kada govorimo o autoputu Miloš Veliki koji je već stigao do Čačka, do Požege očekujemo početkom naredne godine. To će uticati na to da imate industrijske zone na celom tom potezu i da će investitorima to biti putokaze gde da dođu i naravno da ćemo se truditi, sve opštine našeg okruga da na pravi način odgovore dolasku autoputa, odnosno da formiranjem industrijskih zona pokažemo privredi, odnosno investitori treba da ulažu.I ne samo da je privreda ovde podstaknuta ovim dolaskom autoputa, i te kako ćemo imati i oporavak turizma. Generalno, neću biti neskroman kada kažem da je Zlatiborski okrug po bogatstvu, po prirodnim bogatstvima najlepši okrug u Srbiji. I ako pogledate imate Uvac, imate Drinu, Zlatibor, Mokru Goru, Zaovine, Taru, dakle imate apsolutno jedan prelep prirodni deo u našoj državi koji možemo i te kako da valorizujemo rna turistički način, odnosno da turizam dovedemo i da tur operaterima pokažemo koje su sve to lepote koje danas imamo da im ponudimo.To će sve biti moguće kad dođe autoput. Dok nemate autoput, dok nemate infrastrukturu, dok nemate aerodrom, kao što smo znali godinama, evo već 20 godina čekamo oporavak Ponikve, upravo je ovde pre neki dan gospodin Momirović govorio o tome da se planira u naredne tri godine da se sprovede taj projekat da konačno osposobimo i Ponikve u Užicu, da dovedemo još jednom, kažem, do toga da se kompletna infrastruktura obnovi na tom području. To kada govorimo moramo da se osvrnemo na železničku infrastrukturu, godinama niste imali nikakvih ulaganja. Danas imate tu deonicu od Zlatibora do Prijepolja, pruga Beograd – Bar, konačno se revitalizuje, konačno i to je došlo na red.Kažem sve što smo godinama, decenijama čekali danas kada država stoji na stabilnim nogama, može da dođe na dnevni red. To ranije nije bio slučaj i zato kažem da smo imali jednu jednu rupu, nismo imali apsolutno nikakva ulaganja u naš okrug decenijama za nama. Danas imamo zaista sreću da govorimo o svim ovim stvarima, zato što imamo punu državnu kasu i predsednik Aleksandar Vučić je i rekao da će sve

je reč o izmenama i dopunama drugog zakona koji je danas na dnevnom redu, Zakon o akcizama, takođe vršimo izmene u onom delu u kome radimo harmonizaciju našeg zakonodavstva sa evropskim

kanonada sa tih Đilasovih medija, kako eto , mi podižemo akcize, to će da podigne cene alkoholnih pića i upravo govorimo o ljudima koji apsolutno bez ikakve ideje napadaju sve što se u Srbiji radi.Mi kada ovde govorimo, da, definitivno moramo da uskladimo naše zakonodavstvo sa evropskim, to proističe iz naše obaveze i naravno da će akcize određenih jačih alkoholnih pića otići na gore. Niko ne govori sa druge strane o tome koliko Srbija poslednjih godina upravo ulaže preko Ministarstva poljoprivrede, preko Uprave za agrarna plaćanja konkretno u domaću poljoprivrednu proizvodnju, pogotovo kada je reč o proizvođačima alkoholnih pića.Kada o tome govorimo, ne možemo da se ne podsetimo činjenice da je prehodna godina i ova godina rekordna po iznosima koje država daje preko Ministarstva poljoprivrede, upravo za podsticaje poljoprivrednicima i generalno ljudima koji proizvode rakiju.Ove godine, i ministar zna, mi smo izdvojili rekordna sredstva. Svaki korisnik može da ostvari pravo na državne subvencije, od 400.000 do 40 miliona dinara. To je skoro 400.000 evra koje mogu proizvođači rakije i alkoholnih pića da povuku iz budžeta i to nikada ranije nije bio slučaj. Mi ne možemo da ne konstatujemo da nikada ranije niste imali ovako velika ulaganja države, ne samo u puteve, infrastrukturu, nego konkretno u poljoprivredu i u sve ono što nam danas u Srbiji

evra pomoć ljudima koji se bave tom proizvodnjom to je da obnovite i proizvodnju, da kupite nove mašine, kazane, da gradite objekte, 60% tog novca je bespovratno. Dakle, apsolutno kada govorimo o akcizama, o porezu, o svemu što danas ovde imamo na dnevnom redu, naravno da su nam porez i akcize potrebni da bi punili budžet iz koga ćemo kasnije da finansiramo sve te projekte i da unapređujemo položaj svakog čoveka u našoj državi.

da država time što pomaže proizvođače srpske rakije, direktno pomaže nešto što je nacionalni brend u našoj državi. Ne možemo da budemo na začelju po cenama. Mi sami sebe obesmišljavamo i naše nacionalno piće, ako ga stavljamo u rang, znate i sami za koliko se prodaje na crno, za 300, 400 dinar litar najbolje srpske šljivovice. Naravno Naravno da ćemo akcizama da podstaknemo da ljudi koji proizvode rakiju, da je proizvode i prodaju na jedan bolji način, da im država pomaže da plasiraju svoj proizvod i da litar srpske rakije mora da košta isto koliko i litar viskija.Ne može da košta litar viskija više nego litar dobre rakije. Vi znate, prosto, nije normalno da voćni derivat bude jeftiniji nego žitni i šta sve stavljaju tamo u viski. Imamo nacionalno blago, dakle, srpska rakija treba da se podstiče, država podstiče, daje novac upravo da se proizvodi ovde nešto što i stranci doživljavaju kao naš najveći nacionalni brend. Mi to danas, kažem još jednom, podstičemo.Država ima novca, daje novac svima koji žele da proizvode rakiju, dajemo neverovatne iznose, nigde u Evropi nemate ovako visoke podsticaje, da vi možete da povučete od države 400.000 evra, 60% bespovratno. upravo država želi da ovim svojim podsticajnim merama da do znanja da je poljoprivreda naša razvojna šansa, da ljudi koji se bave proizvodnjom rakije imaju od države pomoć, ali naravno da akciza mora to sve da prati, zato što nije država jedan ćup iz kog mi vadimo pare i dajemo ljudima, dajemo infrastrukturi, gradimo bolnice, dakle, moramo da imamo jednu jasnu da imamo jednu jasnu poresku politiku, akcize naravno da su u tom smislu neophodne da bismo mogli sve ovo da finansiramo.Još jednom kažem, mi ćemo glasati u danu za glasanje za sve ove predložene izmene i dopune zakona, zato što su one prosto usklađene sa evropskim zakonodavstvom, na taj način mi harmonizujemo naše zakonodavstvo sa evropskim i to je neophodno zbog našeg članstva u Evropskoj uniji. Kao što je i predsednik rekao, očekujemo u junu već otvaranje klastera 3

imamo što brže i taj standard o kome govorimo, a to je evropski standard života, koji svi ovde želimo.Još jednom, glasaćemo za sve ove tačke na dnevnom redu. Pozdrav. Zahvaljujem, kolega Dabiću.Sledeći na listi je gospođa Milanka Jevtović Vukojičić. Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, pred nama se danas nalaze dva zakona – Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizi. Poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, nema dileme, u danu za glasanje podržaće oba zakonska rešenja, iz prostog razloga što i jedno i drugo zakonsko rešenje poboljšava kvalitet života svakog našeg građanina, pojednostavljuje sve administrativne procedure u skladu sa planom Vlade „Stop birokratiji“, ali takođe kada su u pitanju akcize stvaraju se uslovi za izgradnju novih auto-puteva, novih škola, novih bolnica, jer znamo da prihodi od akciza jesu budžetski prihodi.Ono što želim da istaknem, a to je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, mogu da kažem sa današnjeg aspekta, a to je naravno zahvaljujući politici Vlade i politici Aleksandra Vučića i procesu digitalizacije naše zemlje, naša zemlja danas i do 2012. godine, kada je u pitanju digitalizacija, nije ista zemlja. To je potpuno različita zemlja.Naravno, želim da pohvalim ove izmene i dopune Zakona o ličnoj karti, zato što se vidi da je Ministarstvo sagledalo sve one nedostatke koji mogu biti za građane, a u cilju izrade ličnih karata, posebno na onaj deo koji se odnosi na gubitak lične karte i na sredstva koja su građani bili dužni da izdvoje kako bi ih objavili u „Službenom glasniku“ najpre, a zatim, naravno, podnosili zahtev za ličnu kartu.Ovim izmenama i dopunama zakona pokazuje se na Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za izradu ličnih karata, služi i interesima građana Republike Srbije, servis je za građane Republike Srbije, radi poslove umesto njih, odnosno oni koji izgube ličnu kartu oglašavanje nevažećom, objavljivaće se nakon donošenja rešenja na zvaničnoj stranici Ministarstva unutrašnjih poslova.Ne mogu a da se ne podsetim do 2012. godine kakav je to postupak za izdavanje ličnih karata bio za naše građane. U najmanju ruku mogu da kažem da su naši građani do 2012. godine morali da uzmu godišnji odmor ili neplaćeno odsustvo da bi odlazili odlazili od šaltera do šaltera, da bi odlazili u druge gradove u kojima su rođeni ili gde su upisani u matične knjige državljana da bi tu hrpu papira doneli nadležnoj policijskoj stanici, odeljenju za izradu ličnih karata, a naravno nakon toga dugo čekali. Znači, to je bio postupak izrade ličnih karata u vreme vladavine Dragana Đilasa, pljačkaša narodnih para.Ali to nije sve, postojalo je i 30.000 građana Republike Srbije u vreme nenarodnog režima Dragana Đilasa, pljačkaša narodnih para, koji čak nisu ni imali pravo na ličnu kartu, jer jednostavno su postojali, ali pravno nisu postojali, nisu bili upisani ni u matične knjige rođenih, ni u matične knjige državljana, nisu imali pravo na lične karte,

Srpske napredne stranke, mi smo te zakonske propise izmenili, izmenili smo Zakon o vanparničnom postupku i sada najveći broj tih građana ostvario je pravo na lični dokument, odnosno na ličnu kartu, koja je polazna osnova za ostvarivanje drugih

maloletnih lica, onih lica od 16 do 18 godina, u tom smislu što su oni u skladu sa zakonom dužni da imaju ličnu kartu i predviđeno je da je za izdavanje lične karte potrebna saglasnost samo jednog roditelja, bez obzira da li on vrši roditeljsku dužnost. To svakako jeste u interesu ovih maloletnih lica, jer znamo da veliki broj ovih maloletnih lica školuje se van grada, odnosno van opštine u kojoj živi, da putuje sredstvima javnog prevoza, da izlaze naveče i da svakako neposedovanje lične karte je prekršaj. U tom smislu, to je svakako veliki pomak.Takođe moram da istaknem da, kada je u pitanju ekonomski napredak zemlje, Srbija krupnim koracima korača u pravcu onih zemalja koje su zemlje pobednici. Srbija prvi put na čelu sa Aleksandrom Vučićem pohvaljuje se i rezultatima koji su stvarni i realni u svim segmentima našeg društva, a jedan od ciljeva koji je zacrtan, naravno, da bi zemlja bila zdrava, koji je zacrtao predsednik Aleksandar Vučić, to je odlučna i organizovana borba protiv mafije, kriminala i korupcije. Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao prvo na braniku, je svojom izvrsno izvedenom akcijom u hapšenju i privođenju kriminalne grupe Belivuk-Miljković pokazalo da niko nije jači od države i da svi oni koji se bave kriminalom i monstruoznim radnjama moraju biti privedeni pred sud prvi maj u Priboju je bio veliki dan. Dana 21. maja Priboj, koji su do 2012. godine, u vreme vlasti žutog tajkunskog preduzeća,

u vreme njihovih kampanja i u vreme tih kampanja uglavnom su građanima nudili laž, besmislice i obmane, samo dok prođe glasanje. Ovog puta građani Priboja i Prijepolja sa velikim zadovoljstvom i velikom srećom dočekali su najvećeg državnika Aleksandra Vučića, je i te kako znao da prepozna značaj ovih opština u jugozapadnom delu Srbije, i te kako znao da pomogne u osnaživanju ovih opština, kako bi se građani koji žive i u Priboju i u Prijepolju zadržali i živeli u svojim opštinama.Moram da istaknem da je u vreme žutog tajkunskog preduzeća do 2012. godine sedma hiljada radnika FAP-a uglavnom proglašavano tehnološkim viškovima, a oni koji su ostali da rade nisu im isplaćivane plate, nisu im uplaćivani doprinosi i porezi za PIO, nisu imali overene zdravstvene knjižice ni oni, ni njihova deca, a naravno FAP je imao i ogromna dugovanja na primer za plaćanje električne energije.Još 2012. godine predsednik Republike Aleksandar Vučić prepoznao je strateški značaj opštine Priboj i zahvaljujući pre svega njegovoj politici, njegovom angažovanju Fabrika automobila, jedan deo, zahvaljujući narudžbinama iz Ministarstva odbrane, a nadam se sada i iz Ministarstva policije, proizvodio je kamione, a danas proizvodi i borbena vozila upravo za potrebe vojske i policije, a sve na osnovu vizije i ideje Aleksandra Vučića.Posle 40 godina u Priboju Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju fabrike nemačkog investitora koji zapošljava 400 radnika, 70% radnika su žene. Inače, fabrika je rađena po najsavremenijim evropskim standardima.Takođe, sem ove fabrike gde je investitor nemački, u Priboju je otvoren i hotel i to privatni hotel „Termo 36.6“ inače temperatura banjske vode u Pribojskoj banji. Taj hotel otvorio je Pribojac, čovek koji je godinama radio u inostranstvu i rešio je da se vrati u Priboj i da uradi nešto za svoj grad da otvori ovaj hotel.Ono što još značajno prilikom posete predsednika Aleksandra Vučića, a u cilju daljeg ekonomskog jačanja ovih opština i Priboj i Prijepolje, istakao je da će ove opštine biti priključene na gas, što svakako jeste jedan od uslova dolaska investitora, ali je ono što je značajno za Pribojce, obećao već od 1. oktobra gradnju puta Kokin Brod – Priboj u koji će država uložiti osam miliona evra.Građani Srbije, a i građani Zlatiborskog okruga dobro znaju u budućnost njih i njihove dece može ih voditi samo politika Aleksandra Vučića zato ona nema alternativu. Zahvaljujem.